Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 135 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 146 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Marina Mijatović, prof. dr Jelena Jerinić, Siniša Ljepojević i Ana Ivanović.Nastavljamo pretres o Prvoj tački dnevnog reda – Izbor Vlade i polaganje zakletve predsednika i članova Vlade.Reč ima Snežana Paunović.Izvolite. Hvala, predsednice, uvaženi gospodine Vučeviću, članovi kabineta, koleginice i kolege narodni poslanici, građani Srbije. Istini za volju, mislila sam da ću govoriti juče, kada je bio 1. maj toliko puta pomenut, u različitima kontekstima, samo ne u onom što bazično jeste.Gospodine Vučeviću, izašli ste sa ekspozeom koji tokom jučerašnjeg dana nije bio kritikovan, jer verovatno u njemu i nema ništa što bi neko mogao da kritikuje ili vam ponudi neko bolje rešenje za sve oblasti kojima ste se bavili u svom ekspozeu. Kritikovani ste bili, politički pre svega, i to sa jednog, ja bih rekla, lokalnog nivoa, što mi je malo u startu bilo čudno, dok nisam shvatila da je posledica uključenog mikrofona i trke za prevlast u Novom Sadu. Nije to zabranjeno, samo je malo nelogično i prilično politički, da ne kažem neku tešku kvalifikaciju, ali neiskusnu.U

da niste dovoljno rekli o tome da treba zaustaviti femicid, da niste dovoljno rekli na temu Kosova i Metohije, a suštinski jeste.Ono što je najtužniji momenat jeste da ste kritike trpeli od onih koji su, nažalost, nasilje kao model ponašanja uveli u Srbiju, i to ne juče. Ja ću se sasvim svesno vratiti nekoliko godina, pa i decenija unazad, da objasnim odakle nam taj narativ koji je nasilni.Možda vi niste u svom ekspozeu napisali kako se protiv nasilja treba boriti, ali ste svojim dostojanstvenim stavom, dok ste čitali ekspoze, kada je ispred vas iskočio jedan od kolega, pokazali šta znači dostojanstvo, šta znači nereagovanje na nasilje i šta znači svest o tome da imate važan posao pred vama, a ne nikakvu platformu koja treba da objasni da umete da budete agresivniji.Ako govorimo o vršnjačkom nasilju, a morali bi, onda ću podsetiti sve svoje kolege da smo i mi model ponašanja, i to loš. U eri u kojoj društvene mreže prate sve što se dešava u ovoj sali, ako mi očekujemo da smanjimo nivo agresije na način što ćemo da otmemo toalet papir i njime zaspemo predsedavajući sto, onda se ja izvinjavam, ali to postaje jedna, za decu bar simpatična, vrsta ponašanja koju treba primeniti.Vi ste pokazali juče da čak i u odnosu na nekog ko vam je, hajde da kažem, nevaspitan kolega, umete da ostanete vaspitani i to jeste model ponašanja koji treba da prepišu deca, da ne morate uvek da reaguje na nevaspitanje nevaspitanjem, ali da kao roditelji morate da objasnite svojoj deci da nevaspitanje nije ulaznica ni za šta.Kažu da niste dovoljno rekli ni o femicidu, a i on je posledica jedne teške atmosfere u društvu, nekih kompleksa koji se pojave i uglavnom reflektuju nasiljem prema ženama, sa najčešće tragičnim ishodima. Na to smo svi nekako nemi u predfazi i zgroženi kad se dogodi. Ja sam sigurna da ćete sa vašim kabinetom i te kako razmišljati o unapređenju zakonskih rešenja koja će to popraviti, zaustaviti i mi ćemo vam u tome pomoći kao parlament

Da vam nešto kažem, kada na ovaj način razgovaramo o Kosovu i Metohiji, istina je, potpuna je nepravda, potpuno smo nemoćni kada su u pitanju predstavnici u Savetu Evrope, potpuno smo nemoćni kada su u pitanju ljudi koji su davno plaćeni nekim, uglavnom albanskim, parama. Ali nismo krenuli ka Hramu Svetog Save, da se tamo pomolimo da sve to stane, nego smo krenuli u diplomatsku borbu i možda je na kraju i dobijemo. Jedno je sigurno, ako ćemo kritikovati vašu politiku o Kosovu i Metohiji ili našu kao vladajuće većine, onda moramo da se setimo svega što je definicija politike svih drugih, i potpuno je isti odnos kada su u pitanju sve teme na bazi kojih ste probali da budete kritikovani vi i članovi vašeg kabineta.Podsetiću da u ovoj sali nema političkih amatera i, ako ih ima, jako ih je malo. Svi su manje-više ili pripadali tom starom DOS-u ili bar glasali za njega, ako nisu imali šansu da budu lideri ili funkcioneri. A DOS je na vlast došao tako što je gorela Skupština Srbije, pa kad jednom postavite taj model, on onda postane nešto što jedino znate. Ikona tih petooktobarskih promena je, ako se sećate, a verujem da se vi sećate, bio izvesni Džo bagerista, za koga nisam sigurna, mislim da čovek nije živ, pa se izvinjavam porodici što ga pominjem, ali prosto je imao svoju istorijsku ulogu, čak je i on, kao najistaknutiji u tom delu promena, bio vidno razočaran svim onim što je doveo na vlast.E, mi smo danas, 24 godine posle, izloženi nekim kritikama koje se tiču i puta u Evropsku uniju, a setite se, put u Evropsku uniju bila je krilatica na kojoj je smenjen, kako su ga tako žargonski zvali, režim Slobodana Miloševića. E sad bi ti Evropejci, koji su obećavali zlatna brda i doline, nas da optuže što smo tako tvrdi na tom evropskom putu, uprkos činjenici da tamo nemamo neke prijatelje.Pa ste u tom kontekstu juče kritikovani i što je na galeriji bio diplomatski kor. Ja razmišljam ko je sedeo na galeriji kada je ekspoze podnosio prvi, kako su ga tada zvali, demokratski premijer. Opet diplomatski kor. Ali je, izgleda, u to vreme američki ambasador bio bolji nego ovaj danas. Nekako je bio bliži tom bloku ili ih je, pak, doveo na vlast. E, danas ovaj američki ambasador ipak nešto radi što se ne dopada, pa je on malo manje važan, ali ja nisam neko ko je hipersenzitivan sada u odnosu na bilo kog ambasadora, pa ni američkog, samo pokušavam da podsetim građane Srbije koliko je licemerja u tim našim diskusijama na temu budućeg kabineta, gospodine Vučeviću.Šta ćemo sad? Mi da izaberemo Vladu, a vi kolege da se zamislite oko toga šta treba suštinski da radite kao narodni poslanici. Prvo da naučite da kad neko govori vi ga ne prekidate, jer taj neko ne prekida vas apsolutno nikada. To što ste navikli da dobacujete meni lično ne smeta, čak mi je simpatično, da ne kažem da mi dozvoljava slobodu da se osećam čak i superiorno. Ali, to je nevaspitano, i to je ono o čemu sam pričala na početku. To je nevaspitanje, koje postaje model ponašanja naše dece, naših sugrađana, bez razlike gde se nalazili. I mnogo više je to model nego sve ostalo što ste navodili kao model ponašanja, iako je loše, zato što naše ponašanje ume da se pojavi i u drugom dnevniku na nacionalnoj televiziji, a sve ostalo da biste pratili, morate da pustite taj kanal. Sve ostalo je stvar izbora, a ovo je ipak nacionalna televizija.Konačno, razgovaralo se ovde i o moralu. Opomenuti smo da nema morala. Znate koji je nivo morala bio kada smo te 2000. prodali predsednika Savezne Republike Jugoslavije? Znate koji je nivo morala bio kada smo čuli da o svemu što se desilo novi predsednik nije bio obavešten? To mora da je gornja granica moralnosti po reperima onih koji bi danas da objasne šta je nemoral.Da ironija bude kompletna, nije sramota posle 24 godine biti neko ko je prepoznao da je bio u zabludi, da je ta politika bila pogrešna, da je treba promeniti. Sramota je zaboravljati takve stvari samo zato što smo se presvukli. Sada se zovemo malo drugačije, sada više nemamo te boje, imamo neke druge i sve ćemo to da saspemo u lice vladajućoj većini 1. maja, za koji kažu to je praznik rada, neradni dan.Što se tiče Socijalističke partije Srbije, da juče nismo sedeli u parlamentu, mi bi svakako svi zajedno sedeli negde drugo, jer je 1. maj iz ugla autentičnih levičara praznik rada koji okuplja radne ljude ne da obrnu ni pile, ni prase, ali mogu, nego da sednu i razgovaraju o svom drugarstvu, o svojoj saradnji, o svojoj sabornosti.Gospođo sabornosti.Gospođo Brnabić, činjenica da ste na 1. maj zakazali sednicu parlamenta mogla je da bude jasna poruka da želite u parlamentu sabornost, ali vam to ne vredi mnogo. To smo uvežbali za proteklih mesec i po dana. Koliko god vi imali potrebu da ovaj dom bude ono što on jeste, uvek ima onih koji imaju potrebu da ga unize i pretvore u ono u šta ne sme nikada da se pretvori. Sve pod plaštom borbe protiv femicida najoštrije kritike, lična obraćanja, pa i uvrede smo čuli na račun žena koje će biti u Vladi Republike Srbije, odnosno u Kabinetu Miloša Vučevića. Opet jedno sa drugim ne ide pod ruku.Međutim, ono što ja moram da konstatujem jeste da i po mom ukusu je, gospodine Vučeviću, možda moglo da bude malo više žena u vašem kabinetu, ali vi imate pravo da izaberete saradnike. Evo, neko mi kaže - biće. Ja čvrsto verujem da hoće. Ovo je vaša prva Vlada, biraćemo mi i neke druge, pa imamo kad.Evo,

uprkos tome što možda mislite da smo mogli i drugačije, ja ipak mislim da je najbolji izbor.Ovde se čula kritika i na račun Ivice Dačića, ali me ne tangira, iskrena da budem, zato što već tri dana, od kada ste objavili sastav svog kabineta, ja slušam zadovoljstvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova zbog činjenice da će Ivica Dačić da se vrati na čelo tog resora, što znači da, uprkos vašim ambicijama, gospodo… Sačekaću ja sve da čujem. Trebalo je pitati ko se kome više sviđa, ali jedna stvar koja i dalje treba da se uradi jeste da shvatimo da Skupština Srbije donosi zakone koji u dobroj meri, da ne kažem u potpunoj, diktiraju kvalitet života građanki i građana Srbije.Zato, gospodo budući ministri, očekujem da sa puno svesti u ovoj fazi kada preuzimate svoje pozicije, pošto nas je vreme nekako naučilo da svaki mandat počne na jedan način, a onda se dogodi nesreća poput Kovida ili sukoba u Ukrajini, koji promeni put ili diktira nešto novo, nadam se da ovo neće biti Vlada kojoj će trasu koju ste zacrtali, gospodine Vučeviću, nešto poremetiti, jer je trasa koju ste zacrtali dobra za građane Republike Srbije i, konačno, za nju smo kao vladajuća većina dobili poverenje i to ne malo.Moramo imati odgovornosti prema onim ljudima koji nisu glasali za nas, jer je očigledno da su nečim bili nezadovoljni, pa su probali da alternativu za nas nađu negde. Koliko su uspeli, shvatiće oni jer će se ovaj broj građana koji ukazuju poverenje, sigurna sam, promeniti na sve strane.Neki

jeste da u ovom mandatu obratite pažnju na jednu kategoriju ljudi koja je nepravedno zaboravljena kategorija raseljenih Srba koji su bili zaposleni ili u javnom sektoru ili u nekada javnim preduzećima kojih više nema.Njihova novčana naknada je određena nekom odlukom Vlade čak 2008. godine ili možda i 2006. godine, ne sećam se tačno, i ona je krajnje nepravedna u odnosu na te ljude koji su svoj radni vek negde proveli, nešto radili i ostali bez mogućnosti da ostvare svoje pravo na penziju. Čak i ako ga ostvare, sa tim prosekom koji imaju zbog te novčane naknade, to uglavnom budu minimalne penzije.Surova se privatizacija desila u centralnoj Srbiji, ali još surovija rasprodaja svih naših fabrika dogodila se u južnoj srpskoj pokrajni pod patronatom Aljbina Kurtija. Ljudi koji su te fabrike gradili nisu imali pravo ni na kakvu naknadu niti ih se iko setio. Čak ni na kakvu naknadu nije imala pravo ni država Srbija, koja je apsolutno bila vlasnik svih tih fabrika koje su privatizovane mahom strancima ili lokalnim albanskim kriminalcima, pa ušle u preprodaju.Tih ljudi nema mnogo. To je možda dvadesetak hiljada, ali vas molim da se njima pozabavimo na način na koji oni to zaslužuju, da im obezbedimo uslove da dostojanstveno sačekaju svoju starost i sačekaju neko vreme kada ćemo obezbediti uslove da se možda i vrate svojoj kući.Ono što mi se naročito dopada jeste da ste imali jedan ton nacionalno odgovoran i dobro je što je tako. Dobro je i što ste na glas rekli, da svi vidimo i u kom smeru idu težnje nekih koji bi da nas vrate na neke stare puteve i nas koji smo prepoznali pokušaj da se ponovi jedna istorijska greška i nećemo je dozvoliti.Vama i vašem kabinetu svakako želim uspešan rad. Socijalistička partija Srbije će bez sumnje glasati za ovu Vladu i biti partner iz ugla poslaničke grupe, baveći se čak i predlozima određenih zakona za koje mislimo da su nepravedno prošli put izostali da budu na dnevnom redu, ali zaslužuju da se tamo nađu.Oni se tiču i žena i majki i svih posebnih kategorija, socijalno ugroženih ili važnih kojima se moramo baviti studioznije nego što smo to do sada uradili. Sada smo postavili okvir, ali nam trebaju finese zato što svaki zakon koji donesemo kada u primeni pokaže da mu fale finese, onda je naša obaveza da ga unapredimo.Radovaću se jer će to verovatno biti jedan od zakona koji će imati apsolutnu podršku. Ako se to ne dogodi, onda će se jasno videti da je sva priča o tome bila samo suva politička demagogija i pokušaj da se pokupe određeni glasovi sa levice, čulo se kroz ove diskusija da ima i većih levičara od socijalista, ali bogami i većih radikala od gospodina Šešelja. I on bi ostao u čudu da je čuo kako neki koji su se zdušno borili protiv njega

lepo.Poštovani narodni poslanici, predsednice parlamenta, vrlo kratko. Saglasan sam sa svim ovim stvarima o kojima ste govorili, gospođo Paunović. Samo napomena da Ministarstvo pravde je spremilo

legislativu i obuhvatiti tu oblast kako bi počinioci tih nedela bili sankcionisani u budućem periodu.Vašoj poslaničkoj grupi i vama lično hvala na podršci. Radujem se nastavku saradnje. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić.Izvolite. Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, evo od juče gledam situaciju u sali i zapao mi je za oko jedan detalj. Još iz vremena Kraljevine Jugoslavije oni koji su projektovali ovaj dom nisu predvideli da će morati da se unose hoklice i da će biti ovoliko ministara u sali. Ovi ljudi sede ovde na stolicama, jer nema dovoljno projektovanih mesta u klupama.Dakle, ako ste po nečemu rekorderi u poslednjih 25 godina, to je broj ministara koliko koliko će imati, gospodine Vučeviću, vaša Vlada, pored vas još 31. Poređenja radi, Bajdenov kabinet ima 15 resora, u Rusiji 21, u Nemačkoj 16, u Francuskoj 15, ali smo mi veći i jači od svih njih. Ima se, može se, ekonomski tigar.Znate, sedma Vlada po redu od 2012. godine. Sve liči kao na igre muzičkih stolica, ko će pre da uleti u koju fotelju, kako da se namiri neki politički interes, ko će kako da zauzme. Nije sada bitna stručnost, znanje, da li neko nešto zna da radi, čime se bavi, to je za vas u drugom planu. Bitno je da se namire partijski interesi i bitno je da se sluša za sve ono što se dešava u Srbiji zadnjih 12 godina i da se ne misli svojom glavom. Izabrali ste da služite svi jednom čoveku, da ne mislite svojom glavom, ali u redu, imate pravo na to. Istorija će o tome svakako jednog dana da sudi.Kukate, neki od vas, na čelu sa predsednikom, malo, malo pa su veliki problemi, pa se ceo svet urotio protiv nas, pa teško ide, pa vas prevarili neki iz Evrope, pa da odavde, pa odande, ali kada su fotelje u pitanju, za to se gine. Dakle, koliko god je teško, samo da se sedne u ministarsku fotelju.Što se tiče ekspozea, gospodine Vučeviću, kao i svih šest prethodnih su izveštaj onoga šta vi mislite da ste uradili dobro, mnogo malo ili gotovo ništa o tome šta ćete raditi. Naravno, pošto je to jedna prazna priča koja je ispričana, sve može od 2012. da se sagleda u nekoliko rečenica.Kao prvo, od 2012. godine rezultat vašeg rada je da Srbija nestaje i to ne samo teritorijalno, nego i u smislu što ljudi iz nje odlaze. iz nje odlaze. Dok se to dešava, vi se bogatite, ozbiljno se bogatite, dobro vam ide, svi oko vas, vaši partneri, prijatelji, itd. To se najbolje vidi po vašoj imovini koju ste imali do 2012. godine, koju imate danas dok ste na vlasti. Poklanjaju se rudna bogatstva.Za

Tenderi, to više ne postoji. Ne zna se šta je tender u Srbiji ili javna nabavka ili javni poziv. Zato puteve, pruge, stadione plaćamo i po tri puta skuplje nego što bi to trebala da bude cena.Ono je jako zanimljivo, ja ovu vašu Vladu danas vidim kao Vladu SPS, JUL i radikala, izmiksovanu sa preletačima. Dakle, preletači su dodali nešto novo, novu vrednost. Znate šta, karakter stranke i karakter vlasti je zapravo karakter ljudi. To treba da znate. Pokupili ste najgore ljude iz svih stranaka. I ko god pređe tamo, on je odličan. Ima ih tamo prekoputa, sede u Skupštini, a bogami, evo vas i ovde u vašem okruženju.Evo je gospođa Macura. Bila je tvrdi opozicionar, govorila sve najgore o vašoj vlasti, o Aleksandru Vučiću. Ima obraz da sedi ovde pored mene na dva metra. Eno onamo Milice Zavetnice, cvrkuće juče sa Vesićem i novim drugovima, do pre šest, sedam meseci je tu sedela, tu je sedela, govorila da ste izdajnici, govorila da ste lopovi, govorila da ste prodali Kosovo, a sad je sve to zamenila za svoju fotelju. Ode kosovski zavet, ode taj patriotizam i nacionalizam za ministarsku fotelju.To ste vi i ne može da bude bolje državi Srbiji kad su takvi ljudi koji se vode samo interesom. Oni koji misle da mogu da doprinesu državi, ništa ne mogu da doprinesu. Zato i jeste ovako kako jeste.U vašem ekspozeu, gospodine Vučeviću, zapala mi za oko jedna stvar. U ekspozeu gospođe Brnabić 2020. godine, borba protiv kriminala i korupcije je bila 2. tačka, na samom početku ekspozea. U njenom drugom ekspozeu 2022. godine, borba protiv korupcije je bila 3. tačka, negde na polovini ekspozea, a u vašem ekspozeu borba protiv kriminala i korupcije zauzima poslednje mesto. Ostavili ste stranu i po od 63. i 64. strana vam je borba protiv kriminala i korupcije. I to je meni najsnažnija poruka kuda će ići ova vaša vlast u narednim godinama.Dakle, dalje u kriminal, dalje u korupciju, dalje u pljačku države i građana Srbije i to ste vi napisali ovde. To ste vi napisali, ništa ne izmišljam. Borba protiv kriminala i korupcije je zadnja rupa na svirali, a to je kancer ovog društva. Došli ste na vlast sa pričom da ćete se izboriti protiv toga, a vi ste zalivali taj korov svih ovih godina. I nema napretka u državi Srbiji dok neki od vas ne budu odgovarali, a ima vas mnogo tu. Što klimate glavom, gospodine Gašiću? Pa, nisam na vas mislio.Možemo mislio.Možemo da pričamo o mnogo projekata, o mnogo slučajeva koji su se dešavali, ništa. Evo, Beograd na vodi je čini mi se simbol svega toga. Sami ste investirali u to. Dovodite neke belosvetske ljude tu, kao Arapi. Kakvi Arapi? Pa, napravite firme tamo u Emiratima, investirate vaš novac, dodelite zemlju, sami prodajete te stanove, hiljadu evra, pa na četiri hiljade, pa na osam, jedni drugima uvećavate cenu. Tu je vaš glavni bankar Siniša Mali, ekspert za te stvari. I to tako funkcioniše. Dolaze firme kao što je ovaj Al Rawafed, ima jednu kancelariju i sekretaricu, veliki arapski investitor. U stvari, arapski investitor od partije i ovde ekipe iz Srbije.Evo iz Srbije.Evo ga Siniša Mali ovde, možda bi mogao da vam kaže, da mi vi odgovorite što ste povukli 40 tona zlata iz Švajcarske u Srbiju? Zašto? Odrekli se kamate, odrekli se prihoda, plaćamo dodatne troškove. Šta je razlog tome? Možda Suzana Vasiljević koja na svake dve nedelje putuje u Emirate, u Samsonajtu nešto nosi tamo, kao što je Žika Petrović nekad nosio na Kipar. Ne znam šta bi drugo moglo da bude u pitanju.Pričate pitanju.Pričate juče ovde o EKSPO, o izgradnji, o projektima. Pa, to je najveći koruptivni projekat koji ste smislili. Da sve infrastrukturne projekte stavite pod jedan jedini kišobran i da pod tim kišobranom nema tendera, nema nabavki, da se stadion plaća 900 miliona evra, a da u nekim evropskim zemljama slični stadioni se plaćaju po 200, 250 miliona evra. Sve plaćamo tri puta skuplje, kao i Moravski koridor, koji ste platili tri puta skuplje, milijardu i 620 miliona, 14,5 miliona evra po kilometru je plaćen Moravski koridor.Dakle, pljačka gde god i šta god se gradi. Poštovani građani Srbije, plaćate tri puta skuplje dok su ovi ljudi na vlasti. I ko je na vlasti? I koga predlažete sad i vi, ministre Vučeviću?Evo ga Siniša Mali, nema vremena da me sluša, gleda u telefon. Siniša Mali, govorio sam o njemu više puta, prijatelj Davora Macure, „Alta banka“, „Alta pej“, hajde što je kupio državnu imovinu za 51 milion evra, koja je vredela milijardu i 820 miliona i 820 miliona na osnovu nenaplativih potraživanja koje je otkupljivao od banaka.Sada je počeo i EPS onlajn račune da naplaćuje preko njihovog sistema. Razvija se to, IMT, sad će da se grade zgrade tamo itd. Siniša Mali, vlasnik 24 stana u Bugarskoj, bez odgovora, 95.000 evra po rečima njegove supruge, a i Agencije za borbu protiv korupcije. Rekao joj je da prijavi da je to nasledstvo od njenog oca, jer nije imao poreklo. Luksuzni stanovi, kompleks „Oaza“, apartmani na Kopaoniku, „kompost grupa“, 10 hektara nelegalno prisvojio od države, vlasnik 45 računa, bio u raznim bankama belosvetskim, of-šor zonama, Britanska Devičanska ostrva.

stanu itd. Na kraju i plagirao doktorat i sve ostale stvari. On vam je sad tu glavni koji treba da bude bankar i porodice i Vlade. To je to. To su ti ljudi koji treba da brinu o našim parama i našem ja sam negde u decembru mesecu postavio neka pitanja i vama i Tužilaštvu i drugim nadležnim institucijama vezano za neko pismo koje je došlo do mene od Aleksandra Papića. Ne znam. To treba nadležni da ispitaju, ali niko se time ne bavi. Evo je ministarka pravde ovde, evo ga tu i ministar policije, evo mnogih ljudi. Tu se sad pominje Siniša Mali, pa da iskoristim priliku da ga pitam, možda sad možete da mi odgovorite.Aleksandar Papić, jedan od glavnih biznismena SNS-a, nekadašnji prijatelj Nebojše Stefanovića, vlasnik „Objektiva“ itd, vlasnik hotela „Tonanti“ u nekom vremenu, piše pismo predsedniku države i kaže: „Poštovani predsedniče, pišem ovo jer želim da znate da nikada u životu ne bih ni pomislio, a kamoli uradio bilo šta što biste mi vi zamerili. Poslednje tri nedelje nadao sam se da ćemo se videti, jer do mene stižu priče da sam uzeo ogroman novac od kompanije „Azvirt“. Pišem vam punu istinu. Sa „Azvirtom“, odnosno Muratom, imam dugogodišnji prijateljski odnos. Pre dve godine kontaktirao me je Zvonko Veselinović preko zajedničkog prijatelja, a u vezi posla sa „Azvirtom“, na deonici puta Ruma – Šabac – Loznica. Pre tog perioda sa „Azvirtom“ sam imao kontakt samo kao posrednik u nekoliko navrata u vezi sa novcem za stranku,“ pazite sada, „koji su oni davali Nebojši Stefanoviću preko Dmitra Đurovića, tadašnjeg direktora Koridora Srbije.

„Pitao sam Zvonka da li možemo preko njega da napravimo kanal kojim bi novac stigao u stranku i da usput radeći na pomenutoj deonici i mi nešto zaradimo. Javio se Zvonko posle dva dana i rekao da možemo to da uradimo i krećemo u realizaciju. Tražio sam od Zvonka dokaz da će novac završiti u stranci, a na šta je on pozvao Sinišu Malog“ slušajte ministre, „i pustio ga na spikerfon. Siniša je sve potvrdio i rekao da je sve u dogovoru sa vama. Dogovor je napravljen na sledeći način – četiri firme, „Raketa“, „CLC grup“, „Produkt inženjering“ i „Savičić“ treba da rade zemljane radove na deonici i nasipu visine od pet miliona kubika. Osnovna vrednost za taj posao i količinu je 50 miliona evra. To su tržišne cene za koje je dogovoreno da se uvećaju na 75 miliona evra. Od tih 25 miliona evra, 10 miliona evra treba da ide za stranku, 15 miliona za Zvonka, mene i podizvođače.“ Piše

**Ana Brnabić** Dakle, nema nikakve veze sa dnevnim redom, nema nikakve veze sa programom Vlade, nema nikakve veze sa članovima Vlade, tako da vas, evo dozvoliću dodatno vreme samo da vam kažem i da vas zamolim da se držite dnevnog reda. Hvala vam. Zahvaljujem, predsednice.Ovako to izgleda, kad je na šemi, kako funkcioniše mehanizam korupcije i zato je u ovom ekspozeu je korupcija na poslednjem mestu.Dakle, 25 miliona evra samo na zemljanim radovi, 15 miliona Zvonko i Papić, 10 milina stranka. Tako piše. Podneo sam Tužilaštvu prijave, pozvao sve da se time bave. Naravno, niko ništa.Dalje, ovde ima i drugih ministara koji su trebali ovim temama da se bave. Evo, tu su gospodin Vulin i gospodin Gašić. Izmenjali ste sve bezbednosne resore. Nikog procesuirali niste i niste samo vas dvojica prijatelji po tome što ste bili u BIA, i u MUP-u i u Vojsci. Sve ste to izmenjali, ali ste prijatelji po Jovanjici. Ovaj jedan išao tamo da čupa rotkvice i da se druži sa Koluvijom. Ovaj drugi smenio policajce koji su ih uhapsili. Ja sad ne znam šta da vam kažem.Ministar Dačić, nadam se da će sad da vrati ove smenjene policajce koji su uhapsili Koluviju i da ih vrati tamo gde treba da budu, da se i dalje bave borbom protiv droga, a koje je smenio ministar Gašić, dok Koluviju šetate po nacionalnim frekvencijama i da on drži predavanje o poštenju.Znate, ovde imate i drugih još ministara, ne mogu svima da se bavim, ali moram da pomenem Darka Glišića koji vrlo ozbiljno, ovako namršten, pošten, tu on sada se predstavlja kao neki kauboj sa Uba koji ovde drži neke lekcije. Drugovao čovek sa Belivukom, sa Acom Rošavim i ispijao si kafe u kafeu "Majdan" u Ubu zajedno sa njim. Jesi li odveo predsednika kad je bio u Pambukovici da vidi tvoju hacijendu? Od čega si je napravio? Kako si je sagradio? Jesi li objasnio kako je telohranitelj dobio osam meseci nanogice za ubistvo? Ima mnogo stvari o kojima treba da govori.Naravno, što se tiče poljoprivrede i ministra Martinovića nema šta da komentarišem, tragedija. Jedino mi je žao što se ova ministarka trudila u prošlom mandatu, ali

Dubravka Đedović. Da vam kažem nešto, vrlo ste perfidno u ovom ovde ekspozeu izbacili temu litijuma i Rio Tinta. Samo ste stavili pred kraj korupcije, a gde kaže Srbija ne treba lako da odbacuje velike rudne potencijale i prirodne predispozicije već da ih uz ispunjenje svih standarda u oblasti zaštite sredine mudro iskoristimo za napredak, razvoj, sigurnu budućnost zemlje. Nema litijuma i nema Rio Tinta, gospođo Đedović, da vam odmah kažem.Možete kažem.Možete da nastavite sa Nikolom Petrovićem da drugujete, a kome dajete desetine miliona evra za mini hidrocentrale itd. Ne znam kako ste se proveli na proslavi njegovog pedesetog rođendana u Veneciji. Jeste li bili tamo? Kako je bilo u Veneciji? Bili su tamo gosti sa dva čarter leta, cela estrada odavde je tamo otišla. Slavio se pedeseti rođendan. Vi tu, uživancija, lepo sve, dva-tri miliona evra trošak, a građanima Srbije izvršitelji. Juče ste poskupeli gorivo, alkohol, cigarete, kafu i gas, a vi uživate, trošite milione po svetu, vozite meklarene, mercedese, zgrade, vama je lepo, gospodo, i to je poruka koju šaljete građanima Srbije, jer je ovo Vlada za procvat kriminala i korupcije.Ne mogu da završim, a da ne kažem da je Milica Đurđević Stamenkovski sramota, da je pristala da sedi sa vama sa kojima se pljuvala do pre šest meseci. Nazivala vas izdajnicima, tražila je od Vučića da pocepa francusko-nemački sporazum. Tanja Macura, takođe. Kako vas nije sramota? Jel imate malo blama? Jel imate malo obraza prema onim građanima Srbije koje ste lagali i govorili da se borite protiv ove vlasti, da se borite protiv njihove politike. Seli ste u fotelju, preča vam je fotelja i od obraza i od časti i morala. To ste sveli na nulu, jer kada je funkcija u pitanju, pare, službeni auto, obezbeđenje, nema morala, nema obraza, samo da se sedne u vlast. vlast. Gospodo, svi ćemo biti upisani u istoriju na jedan ili drugi način.Dakle, završiću svoje izlaganje, znate kada ukucate i tražite od veštačke inteligencije da vam kaže šta je demokratija u Srbiji u stilu Branka Ćopića, da li znate šta odgovori veštačka inteligencija - demokratija u Srbiji je kao pozorišna predstava u kojoj se glumci menjaju, predstava traje, a publika ne zna da li je komedija ili je tragedija. To je, gospodo, slika stanja danas u Srbiji i zato pozivam sve građane Srbije 2. juna da izađu da se izbore protiv vas. Svaka pobeda će biti velika bilo gde, u bilo kom mestu u Srbiji. Ministre Gašiću, navijajte i treba da navijate. Živeli.

Hvala vam.Narodni poslaniče, samo da vas upozorim, jer nisam htela dodatno da vas prekidam. Sve vreme ili skoro sve vreme vašeg govora ste kršili član 107. Poslovnika, koji kaže da nije dozvoljeno iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica, koja pri tom nisu narodni poslanici, nisu ovde, ne mogu da vam odgovore, što je krajnje nekorektno.Za sve ostale uvrede, pretpostavljam da sada zbog toga imamo čitav niz replika, pa da krenemo od gospodina Rističevića. Izvolite.

dok se narodni poslanik Milivojević, samo da se smiri malo, deluje da ga je ovo sve previše uzbudilo, tako da samo par minuta, uzbuđenje je na vrhuncu.Može? Hajmo. Krenite. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ovo nije ništa, on ume i da se valja ispod klupe.Gospodin Aleksić je glasao za sve zaključke Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Nepoštovanje tih zaključaka u delu razvoja stočarstva verovatno je prethodnog ministra koštalo funkcije.Dakle, jedan od zaključaka je bio da naša biljna proizvodnja, ekspoze mandatara je govorio o tome da 70% naše poljoprivredne proizvodnje služi kao sirovina za strane prerađivačke industrije. Verovatno da prethodni ministar nije dovoljno pažnje posvetio zaključku Odbora koji je govorio da naša biljna proizvodnja treba da bude posvećena direktno prerađivačkoj industriji ili indirektno kroz razvoj stočarstva, preradu mesa, mleka, jaja i meda.Mislim da je to bio razlog zašto se mandatar opredelio za neko drugo rešenje, a za taj zaključak je glasao i gospodin Aleksić, što je naravno meni kao predsedniku dalo neku moć o kome on govori veoma pežorativno.Hajde da ga podsetim s obzirom da je država nepravedna prema njemu da je on, recimo, kao poljoprivrednik koji obrađuje daleko mnogo manje zemlje nego ja dobio je 10 puta veće podsticaje od mene kao predsednika Odbora. Toliko o zloupotrebi ove vlasti po pitanju poljoprivrede.Da podsetim, dobio je traktor, Počekovina, da ne govorim sve na koje načine je pravio zasade, gde će proći auto-put da to sve unovči, njegove zloupotrebe da ne govorim, jer vrlo je kratko vreme.Na kraju, govorio je nešto o auto-putevima, o milionima. Kod njih nije bilo ni miliona, ni auto-puteva. Jedini auto-put koji je u njihovo vreme vodio, bio je auto-put u Đilasove i njihove džepove. Hvala. **Ana Replika, Bojan Torbica. i možda i vama da vas upozorim, jer istina je da borba protiv kriminala nije bila u potpunosti uspešna, jer da je bila uspešna, Miroslav Aleksić bi bio u zatvoru, Borislav Novaković bi bio u zatvoru, Dragan Đilas bi bio u zatvoru, ne bi danas sedeli na slobodi posle pljačkanja Srbije, ne bi danas ovde pričali, već bi odgovarali za svoja zlodela. Odgovarali bi za ono što su što su radili građanima Srbije.Ne bi se Bora Novaković, koga zovu „Bora lopov,“ svima ovde smejao u lice, već bi sedeo u zatvoru zbog Bulevara koji je pokrao u Novom Sadu. Ne bi Miroslav Aleksić i evo ga zapisnik sa Skupštine fonda, njegove organizacije Fonda za unapređenje građana iz 2011. godine, gde je predsedavajući njegov tast Ljubiša Knežević, on član, a njegova supruga Marija Knežević takođe član, doneli odluku i imenovali članove upravnog odbora, Juliju Jovanović, koju su spakovali u zatvor, Ljubišu Kneževića i Miroslava Aleksića.Taj fond je sa Nacionalnom službom za zapošljavanje

u Jovanjici?Hajde samo vi radite svoj posao, gospođo Brnabić, znamo da ste noviji, možda vam ne ide, evo ja sam tu da vam pomognem. Dakle, obratite pažnju po kom osnovu dajte pravo na repliku narodnim poslanicima. Sada po članu 103. stav 8. vama oduzimam ovo vreme od vaše poslaničke grupe, a nastavljamo dalje sa replikama.Reč ima Snežana Paunović. Izvolite.

Ja sam čula ovaj aplauz i oduševljena sam iz jednog drugog razloga, vi ćete me predsednice razumeti. Ipak će na izbore 2. juna izaći sva srpska opozicija, to je aplauz pokazao. Hvala. Hvala vam.Reč ima Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Mi stvarno prisustvujemo, ovo je već drugi dan, jednom potpunom teatru apsurda i gledamo stvari koje u normalnim okolnostima verovatno nikada ne bi smo gledali. o principima govori onaj koji je najlicemerniji i najnepozvaniji da govori o principima. Nama o vojsci govori onaj ko je vojsku uništio. Sada o korupciji i kriminalu govori onaj ko je trčao u Prekršajni sud da ne bi krivično odgovarao, a to je uradio ovaj do njega, pomenuti, kako ga zovu već, „Bora lopov“, koji je ukrao ceo bulevar i isto tako trčao kod sudije za prekršaje da ne bi odgovarao krivično.To vam je zadatak u borbi protiv korupcije, gospodine Vučeviću, da se takve stvari više ne dešavaju, da lopovi budu u zatvoru a ne da sede u u Skupštini i još druge da prozivaju za korupciju.Da on priča o tome kako se neko svađa, gde će da sedne, pa oni su se dva meseca u prošlom sazivu svađali ko će gde da sedi u tim stolicama poslaničkim, nisu mogli da se dogovore, psovali majku jedni drugima, u medije izlazilo kako kako se psuju zbog toga ko je kome seo na mesto i sad oni nama drže.Pogledajte vi taj apsurd. To su stvari u kojima pristojni ljudi bi najbolje bilo da ćute ako već neće ništa pametno da kažu, ali ne, oni će da prozivaju druge da se otimaju za stolice. Dakle, oni koji su se za stolice otimali.Kaže - pokupili smo sve najgore i doveli u Vladu. Da smo pokupili sve najgore, urodilo bi plodom, ono što je pokušavao i Majkl Devenport da od vas napravi ministra poljoprivrede.Dakle, za vas te hoklice nema, jer sa lopužama koje su pljačkali svoje opštine nema nikakve saradnje. A to, gospođo Paunović, da je bio predsednik opštine, ne da je bio predsednik opštine sa SNS nego je toliko hvalio SNS da je to neprijatno gledati i slušati da je to cunami na političkoj sceni, da je to realnost koja mora da se prihvati i sve dok nije dobio hoklicu. E, za njega ne da nema hoklica, ni hoklica ni fotelja, ni tronožac za takve nikad, ne zato što mi nećemo, nego zato što ih narod neće. Neće narod lopuže koji naprave nevladinu organizaciju pa opljačkaju Trstenik. Hvala vam.Mandatar, Miloš Vučević. Izvolite. lepo.Narodni poslanici, poštovana predsednice, pa počeo bih prvo od vaše konstatacije da je ovo najbrojnija Vlada i da nije predviđeno ovaj broj mesta za ovoliki sastav Vlade, da vas podsetim da ste se prvo ogrešili o državotvornost naše države. Ovo nije sedma Vlada, ovo je 166 Vlada od obnove državnosti Srbije. Valjda bi trebalo da brojimo taj jedinstveni niz ako poštujemo našu državu, a ne da brojite od tog datuma koji vama odgovara.Pod dva, preskočili ste neke činjenice da smo imali Vladu 2000. godine sa 36 ministara,

Ja sam siguran da kralj Aleksandar nije ni pomislio da će neko ko je srpskog imena i prezimena pokušati da spali i opljačka svu ovu Skupštinu. To je mnogo važnije od broja mesta za sedenje. Siguran sam da kralju Aleksandru, viteškom kralju Prvom Karađorđeviću nije palo na pamet da ono što je za njega predstavljao simbol pobede i ujedinjenja slovenskih naroda i velikog stradanja srpskog naroda u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu će nekom pasti na pamet da bi trebao biti zapaljen ili spaljen, ali dobro to govori onima koji su to radili.Kažete – otimanje za stolice i hoklice, pa ja sam siguran da polazite od sebe i od vaših koalicionih partnera, da ne ponavljam ono što je rekao Milenko koliko je kod vas dramaturgije kada se utvrđuje ko gde sedi u poslaničkim klupama. I da se nadovežem, juče ste ili neki od vas su rekli koliko nam treba vremena za izbor Vlade odnosno da predstavimo Vladu, pa vama treba mesec dana da napravite lokalne liste za izbore, ne Vladu države Srbije, nego lokalne liste, jer ne možete da se dogovorite kako brojite par, nepar i i kako raspoređujete mandate, svi po dva, tri mandata pa nekako da se ugurate na tu listu koju ne znamo ko čini ili ne čini, ovi što bojkotuju i oni što ne bojkotuju i vi nama kažete da se mi otimamo za stolice. Vi pričate o preletačima, vi ste preletač, bili ste sa nama u koaliciji. Vi ste bili u koaliciji, bila Verica Kalanović sa nama vaša šefica, bila ministar, ja je sećam kao gradonačelnik Novog Sada, dolazila je.Vi ste bili u koaliciji sa nama i vi ste se nudili da budete sa nama u vlasti 2016. godine. Evo i Gašića i Glišića, sa njima ste razgovarali. Evo dva svedoka prisutna, jedan je vaš zemljak, jedan ispred stranke kao izvršni predsednik izvršnog odbora, pregovarali sa vama da budete ministar poljoprivrede. I vama smeta što je sada Milica ili gospođa Macura u Vladi, pa vi ste u stvari zavidni što niste sa nama ovim stolicama i hoklicama kad bolje zaključim, jer ste to hteli da budete još 2016. godine, kao što ste sa nama bili od 2012. do 2014. godine u Vladi.Kažete - ništa nisam rekao u ekspozeu o mnogim temama, pa vi lično me niste slušali. Juče sam napomenuo da mi je jedan poslanik govorio da ubrzam kada sam govorio o Kosovu i Metohiji, vi ste mi rekli da preskočim to, da ne govorim i da ne čitam, da ubrzam, da skratim, da se ne ponavljam, da se ponavljam, da to nije važno, vi lično. Vi lično. Vi lično ste rekli da ne govorim o Kosovu i Metohiji toliko i da je to previše.

urušeno naspram Ministarstva zdravlja, odnosno perioda kada je sektor zdravstva imao budžet od dve milijarde evra. Pa valjda je dve milijarde evra više i bolje nego pet milijardi evra, valjda su tada izgrađeni klinički centri, valjda su tada izgrađene bolnice koje su napravljene, valjda je tada rekonstruisan ovaj broj domova zdravlja u okviru primarne zdravstvene zaštite, valjda se toliko zapošljavalo u tom periodu da mi nismo mogli da nađemo na tržištu rada nove lekare i medicinske sestre, a preko 40 novozaposlenih lekara i medicinskih sestara i tehničara primljeno prethodnih godina. To je nešto sam i sinoć, odnosno juče rekao kao posebno važnu činjenicu.Oko poljoprivrede imate vrlo jasan pokazatelj, budžet 42 milijarde i budžet 118 milijardi. Ne treba biti mnogo pametan, ne trebam dugo analizirati, sve stvari su jasne.Napadate nas za privatizaciju banja, pa te banje su bile u stečaju iz perioda kada ste vodili državu. Taj privatni investitor je kupio iz stečajnog postupka i dovešće veliku internacionalnu kompaniju koja se bavi hotelijerstvom. Mislim da je to dobro za Srbiju, mislim da je to dobro za Srbiju i u geopolitičkim okolnostima. Ne mogu da verujem da vi nama kažete da nije dobro što se oporavlja, rekonstruiše i gradi banja koja je bila zatvorena i gurnuta u stečajni postupak, ali da smo trebali da okončamo stečajni postupak potpunom likvidacijom, ne izmirenjem dugova prema poveriocima i da uništimo Pčinjski kraj odnosno Vranje, onda bi to bio dokaz ne postojanja kako vi kažete korupcije. Baš naprotiv, mislim da je korupcija bila u onom periodu kada su sve te ustanove, kompanije, pa i banje gurane u stečajni postupak, odnosno potpuno urušavane, a gurane su u stečajni postupak da nikad ne bi naplatile svoja potraživanja. Baš zato je to i rađeno, kako bi ostali obespravljeni oni koji su imali pravedne, odnosno zakonita potraživanja.Borbu protiv korupcije sam istakao precizno. Imate problem što je čovek desno od vas pravio neviđen skandal, naneo bruku i vašoj stranci, ali i celoj državi Srbiji, ali verovatno se on uzbudio kada je ta tema, ali je direktno bio pogođen baš to borbom protiv korupcije.Beograd na vodi je projekat koji je razvio ne samo glavni grad, nego i Srbiju, otvorio novu perspektivu i mnogi vaši istomišljenici, saborci su najčešće prisutni, baš u Beogradu na vodi. Što od kupovine stanova do provođenja slobodnog vremena kojeg imate svakako na pretek u restoranima, kafićima koji postoje u Beogradu na vodi.Rekli ste za firme u kojima je portfolio od milijardu dolara da nije nikakva kompanija,

ostavili jednu tonu zlata. Danas Srbija ima 40,9 tona zlata. Zašto smo doneli u Švajcarsku? Pa onda zašto smo doneli iz Švajcarske? Pa doneli smo srpsko zlato u Srbiju zato što smo sagledali sve geopolitičke okolnosti i ono što nam se dešava i što hoćemo da naše zlato bude u našim trezorima, a ne u švajcarskim ili bilo koje druge države. Zato što nećemo da nam se desi da jednog dana neko možda proceni da treba to da nam zapleni, jer nismo izvršili, poslušali nečiju volju pa smo malo razmišljali strateški, pa smo se poveli računima odbrane i nacionalnih interesa države Srbije.Ono što je najvažnije, sa jedne tone zlata mi danas imamo gotovo 41 tonu zlata. Ako se ne varam u vrednosti od 2,9 milijardi evra. To je najviše u istoriji od kada je obnovljena državnost Srbije, da imamo tu količinu zlata kao garant fiskalne, odnosno monetarne sigurnosti naše države.Što se tiče nekog navodnog pisma, nikad potpisanog, nego navodno skinutog sa nečijeg kompjutera, gospodina Papića, ja vas molim da vaši mediji ili mediji koji vas na određen način podržavaju, pozovu Aleksandra Papića i pitaju ga da li je to njegovo

nakon tih vaših navoda policija je sprovela predistražne radnje i saslušala gospodina Papića, koji je decidno izjavio da to nije njegovo pismo.Pozovite ga javno ga javno ili nam pokažite da je to potpisano. Ne možete vi da izvadite neki papir i podignete i da kažete – e, ovo je pismo. Pa, možda ja imam vaše pismo. Ko zna kakvih mi vaših pisama tako možemo da imamo.Ja ne bih da vam ponavljam ovo što je gospodin Jovanov rekao oko vaših biznis poteza, oko vašeg vođenja opštine Trstenik, oko vašeg forsiranja „BOS Petrola“ i „BOS Construction“ za gasifikaciju opštine Trstenik, što je bio skandal nad skandalima. Ne bih ni da spominjem, malo mi je neprijatno kada pričamo o rodbinskim vezama i ono što ste radili sa vašim tastom, gospodinom Kneževićem, i kako ste tada upravljali „Prvom petoletkom“ i gde je tada bila „Prva petoletka“ i kolko je tada iznosila… Bila je živa? Danas je živa „Prva petoletka“, a vi ste je uništili, jer ste sa tastom nameštali poslove i pravili fingirane pravne ugovore, ugovore, odnosno pravne poslove kako bi izvlačili za vas dobit, a štetu ostavljali državi.Da ne spominjem, naravno, i firmu „Spasojević prevoz“, koja je sa tim nazivom ipak i ekspert za asfaltiranje puteva i uređenje atarskih staza, puteva. Baš je ta firma bila bogom dana, a vi ste mu im dali privilegovan položaj da ostvare ekstra profit iz opštine Trstenik, odnosno opštine Trstenik.O tome vam je najbolje odgovorio u prošlom sazivu državni revizor kada je bio ovde i govorio o izveštaju. Detaljno vam je, bukvalno doslovce, faktografski precizno, vremenski određeno izneo kako ste i šta ste uradili u Trsteniku i kakvu ste štetu napravili, napravili, pre svega, za vaše sugrađane koji vam se naravno i dan danas zahvaljuju tako što neće da glasaju za vas i ne daju vam podršku, pošto vi držite predavanje o drugim gradovima, opštinama, a morate poći prvo od je odličan ministar finansija i ja sam veoma zadovoljan što je prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija. Ako smem da kažem, biće moja desna ruka što se tiče i ekonomije, finansija, naravno uz ministarku privrede i neko ko će taj deo da prati i da pomaže razvoj sveukupne ekonomije države Srbije.Siniša Mali je radio preko 20 godina u privatnom sektoru, od Amerike, Velike Britanije, Češke, pa i u Srbiji.Ne znam šta je trebalo da se desi? Čovek valjda ne može da zaradi ni dinar u 20 godina i ponavljate po ko zna koji put dokazanu laž da čovek ima 28, ili koliko spominjete, stanova u Bugarskoj, da je dokazano u Bugarskoj da su falsifikovani potpisi, a čovek je uredno prijavio jedan stan.Vama stan.Vama ništa ne vredi. Vama dođe Aleksandar Papić i kaže da to nije njegovo pismo. Ne, to je njegovo pismo, jer mi kažemo da je njegovo pismo. Vi kažete - Siniša Mali ima 28 stanova, bugarsko tužilaštvo dokaže da su falsifikovani potpisi, a vi kažete da nije ni to bitno, bitno je šta mi kažemo.Vi kažete da je Milica prešla ili da je Tanja Macura došla. Pa, vi ste se nudili da budete pre njih deo koalicije sa SNS. Gurali ste se da budete sa nama na listi. Gurali ste se na ove hoklice, kako kažete za ove stolice. To je vaša politika za koju se zalažete, a pošto niste hteli da slušate ni o Kosovu, a bogami ni o borbi protiv korupcije, niste ni dostojni da o tome razgovarate. Da ste hteli da slušate, mogli ste danas otvoreno o tome da pričate. Ponovili ste gomilu laži, gomilu gluposti po ko zna koji put recikliranih, bez ikakvog smisla, bez ikakve logike, jednostavno, gledajući sebe u ekranu da li ste dovoljno dopadljivi i da li ćete dobiti neki glas više.Trsteniku će trebati još dosta vremena da se oporavi od vas, a Bogu hvala, Srbija neće biti u toj neprilici da vi vodite bilo kakav resor, posebno ne resor poljoprivrede.

Zahvaljujem.Član 27. i član 108. Primena Poslovnika i red na sednici.Gospođo Brnabić, smatram da ste, inače, gotovo sve članove prekršili, a naročito ova dva zato što niste izrekli opomenu kandidatu za predsednika Vlade gospodinu Vučeviću malopre kada je rekao da Miroslav Aleksić nije dostojan da sa njim razgovara ili da mu odgovara, nebitno.Moram da kažem, da biste mogli da se ugledate na jednu od vaših prethodnica, gospođu Maju Gojković, koja je vodila užasne debate sa nama ovde i loše se ponašala prema poslanicima opozicije, ali kada bi došli članovi Vlade i kada bi se nedostojno ponašali prema narodnim poslanicima, čak i opozicije, ona im je izricala opomenu. Aleksandru Vulinu među prvima uvek.Prema tome, vi treba da primenite ovaj Poslovnik i za goste u Narodnoj skupštini, jer nisu članovi Vlade ovde tu da postrojavaju nas, nego da odgovaraju na naša pitanja. Koliko god da im se ne sviđaju, moraju da poštuju narodne poslanike i opozicije.Ja vas molim da skrenete pažnju gospodinu Vučeviću, jer ja samo razmišljam kada se sada ovako ponaša, šta će biti kada zaista bude izabran za premijera?Počeli ste dobrom praksom. Niste se ni vi primerno ponašali dok ste bili premijerka. Možda ste sada shvatili kako izgleda parlamentarna debata. Ja vas molim da ukažete i premijeru i budućim ministrima da moraju da poštuju narodne poslanike.Hvala.Naravno, slobodno izričite opomenu. **Ana

a ne može da odogovri, Aleksandar Martinović da je karikatura od čoveka, a svi oni zajedno, od ovih koji kažu da su građani, su slušali u dvadesetominutnom govoru da su robovi,

predsednice.Gospodine Vučeviću, prvo, velika je sramota da ne govorite istinu ovde i da mene optužujte da sam vam dobacivao kada ste govorili o Kosovu. Notorna laž, a to će dokazati i snimak da nisam bio u sali u tom momentu kada ste o tome govorili, nego sam vas gledao iz kancelarije. To je broj jedan.Stidite se toga. Izgovorili ste notornu neistinu. Niste ni postali premijer još, a već lažete.Drugo, što se tiče ovih priča da sam se ja nekome nešto nudio, pa znate u tome je razlika. Tačno je da sam vas 2012. godine vas primio u lokalnu vlast u Trsteniku, iako mi niste trebali. Primio sam vas jer ste došli tada na republičku vlast, jer sam mislio da će to biti bolje za moj grad. Godine 2014. sam vas iz te vlasti izbacio i nastavio da vladam, a 2016. godine ste me zvali i kumili, ima svedoka među vama, da pređem u SNS. U tome je razlika. Ja ne idem tamo gde su kriminalci, gde je krađa i kod ljudi koji rade loše za moju zemlju.Tada sam se zahvalio i u tome je razlika između mene i bilo koga od vas.To što pričate o meni o nekakvoj navodnoj korupciji, ne znam šta sam tamo radio po Trsteniku, čitate tekstove iz tabloida. Osudio sam sve njih mnogo puta za to. Pa, da ste mi našli crno pod noktima, vi biste me uhapsili. Ispitali ste mi poreklo imovine. Nikada me niko nije pozvao ni na informativni razgovor.Dakle, ili ste nesposobni, jer jedanaest godina vladate, da me uhapsite, znači, nesposobni ste ili je to sve laž što vi govorite, treće nema, treće nema.Još jedno, dakle, niste mi odgovorili za Papića, a Sinišu Malog bih pitao da li ste barem platili porez na tih 25 miliona evra što ste se ugradili u radove? A o vašem kriminalu i korupciji najbolje govori ova slika, sa ovim Snajperom s kim se družite, narko-diler koji je uhapšen u Madridu, pobegao sa nanogicom, vi ste premijer, evo sa tim narko-dilerom, zelenašem koji kupuje glasove za vas u Novom Sadu. Toliko o borbi protiv kriminala **Miloš Vučević** Hvala lepo.Mislim da je gore ovo što ste rekli da niste ni bili u sali kada sam pričao o Kosovu i Metohiji nego da ste dobacivali. Ako je to tačno što kažete, a siguran sam da ste mi dobacivali, jer prepoznajem, vidite kako ste vi pristojni i kulturni to je demokratski kada vičete nekom da laže. To je fino, vidite kako ste lepo vaspitani. Kako ste lepo vaspitani, a i kako ste nervozni kada vama neko nešto kaže. Još gore je to što niste bili u sali, jer vas ne interesuje to što jeste ključna tema današnjeg zasedanja, jučerašnjeg, današnjeg, odnosno ove sednice i jeste i ključna tema politike Srbije u naredne četiri godine. Još je gore ako niste bilu unutra u sali kada sam pričao o Kosovu i Metohiji, bar vi koji ste u 32. godini završili fakultet u Kosovskoj Mitrovici, verovatno imate poseban sentiment prema Kosovu i Metohiji, trebali bi posebno da budete zainteresovani za sudbinu našeg naroda posebno na severu Kosova i Metohije.Opet mi niste pokazali da je osoba koju spominjete autor tog pisma potpisala. Priznali ste da ste razgovarali da budete deo vlasti sa nama. Sad ko je koga prvi zvao, teško da je bilo tako kako vi kažete, pre će biti da ste vi pokušali politički da preživite i da ste se nudili, kada ste videli krah one stranke kojoj ste pripadali, ali dobro, neka svako sagleda, važno je da ste priznali da ste bili u pregovorima i razgovorima da budete i vi na ovim hoklicama, kako označavate mesta i poziciju za Vladu naše države.Nisam čitao nikakve tabloide, čitao sam ono što ste, između ostalog, i vi govorili, što su govorili i drugi ljudi, narodni poslanici i pre svega sam čitao šta je govorio državni revizor. Vrlo kratko, vrlo kratko, jer bi mi trebalo mnogo vremena da pročitam mnogo detaljnije ili detaljnije ono što je državni revizor utvrdio šta ste i kako ste radili dok ste vodili opštinu Trstenik, ali nema potrebe da čitam, siguran sam da žitelji Trstenika, građani vaše opštine to najbolje znaju i verovatno i dan i danas Milena Turk mora da ispravlja krive Drine koje ste ostavili.Siniša Mali sve sve što je imao i ima regularno prijavio. Možete ponoviti po sto puta laž, neće postati istina. Ako imate vi neki dokaz na te okolnosti, podnesite prijave, odnosno prijavite nadležnim organima. A to da li ste vi krivično odgovarali ili niste, to nije pitanje za izvršnu vlast, to je pitanje za pravosudne organe. Verovatno i vas treba baš da raduje što nisam stavio, kako vi kažete, u prvom delu ekspozea borbu protiv korupcije, vi biste iz toga trebali da budete zadovoljniji, a ne da me zbog toga kritikujete, iako naravno ja time nisam ni na najmanji način potcenio borbu protiv korupcije i vladavinu prava, nego sam prosto sistematizovao ekspoze na onaj način za koji sam smatrao da je najbolji. Ne postoji ništa što je važnije ili manje važno ili manje bitno u ekspozeu, ali kao što ste sami priznali, niste buli tu, niste ga slušali, kao što niste slušali ni dobar deo rasprave, ulazite, izlazite, kada vam odgovara, budete tu kada vam ne odgovara, ne budete tu, uključite se kada hoćete ili nećete.Nisam ja rekao da nije dostojan kao čovek, nego sam rekao da nije dostojan, jer nije slušao taj deo rasprave i dobacivao je,

1.400 evra, a prosečne penzije 650 evra i minimalna zarada 650 evra. To je valjda srozavanje u odnosu na period kada smo imali ispod 16.000 dinara minimalnu zaradu, to je valjda bolje ili 330 evra prosečnu platu ili kad smo imali 500.000 manje zaposlenih, to je valjda uspeh Srbije, ili je bolje kad Srbija ima budžet poljoprivrede gotovo dva i po puta manji nego što danas ima ili kad je duplo manji bio budžet zdravstva, tad je valjda Srbija bila na dobrim i zdravim koracima, odnosno na zdravom putu ili je valjda bolje kad je Prva petoletka u Trsteniku bila uništena, a ne kada danas radi i proizvodi ono što je i deo namenske industrije ili radi za našu vojsku i odbrambene snage naše države.Siguran sam da vi imate taj ugao gledanja, ali sam isto tako siguran da većina i većinska Srbija ima potpuno drugačiji ugao gledanja i razume šta je napredak, a šta je nazadovanje i da Srbija neće da se vrati u ta vremena kada ste je razarali i uništavali svakodnevno i na svakom mestu, u svakoj opštini i u svakom delu Srbije.

Nismo čuli šta pametno imate da kažete, gospodine Jovanoviću, propustili smo.Gospodine

slika koju prikazujete je slika sa jednog zvaničnog prijema u Gradskoj kući. Možete da vidite iza Barer, odnosno simbole grada Novog Sada, kada sam primio fudbalski klub Kabel sa Limana koji je osvajač bio lokalnog kup takmičenja, ako se ne varam i gde je u upravi tog kluba bio i taj čovek. Niti sam birao tu upravu, niti sam odlučivao ko će doći ispred kluba.Pristojno je i normalno da kao gradonačelnik i domaćin u Gradskoj kući pozdravim sve one koji su došli ispred tog kluba. Niti sam gledao biografije, niti sam se raspitivao i vršio bezbednosne provere, niti imam ja alate da to radim kao gradonačelnik, ko dolazi ispred sportskog kluba. I vi nećete da prikažete celu sliku, jer ćete videti da je prisutno preko 30 ljudi na tom događaju, možda i više, nego prikazujete samo jednu sekvencu gde sam se ja rukovao sa njih 30, 40 ljudi, čestitao im, obratio im se i to je čitav događaj.Ali, da vas podsetim, taj isti Slobodan Milutinović Snajper je dok sam ja bio gradonačelnik, a ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, uhapšen u Novom Sadu i držan više meseci u pritvoru i osuđen i zbog te osude pobegao iz države i po našoj poternici uhapšen u Španiji.Pa, jel vi stvarno mislite da se tako neko štiti i da se tako nekom pomaže, tako što bude uhapšen, što bude osuđen, što onda on mora da pobegne iz države, a onda vi tražite poternicom da druga država ga pronađe, oni ga pronađu i uhapse? Ja ne bih voleo da mi iko ikada u životu tako pomaže kao što ste vi rekli da sam ja pomagao Slobodanu Milutinoviću Snajperu.Nemam problem, ja sam se sretao sa mnogim ljudima, da vam kažem, imam ja slike gde sam, nažalost, i sa vašim partijskim kolegama na istim slikama. Imam ja sliku gde sam i sa Bojanom Pajtićem na slikama. Možete misliti kako se osećam kada sam sa njima na fotografiji. Šta da radim, takav mi je bio posao. Ne mogu da biram ko se nalazi na kom događaju. To nisu moji prijatelji, to nisu ljudi koji su me posećivali privatno, nisu mi dolazili na slavu, niti ja njima, nismo se družili, nikad se privatno nismo nigde videli, ali sam imao slike i sa onima koji su za mene moralno se više ogrešili o državu i društvo i, u krajnjem slučaju, nisu odgovarali, kako ste i sami priznali. Ovaj čovek je odgovarao i odgovaraće za svoja nedela. I to ga čini drugačijim od onoga što ste vi radili. Vi ste pravili isto štetu za državu, a nikada niste odgovarali. Reč ima narodni poslanik Dragan Delić. Izvolite.

Samo ko nikada nije radio može da tera ljude da rade za praznike i nedeljom i da se smeju ovim rečima, kada ti ljudi treba da budu sa svojim porodicama. Samo neko ko ne zna kako izgleda svaki dan raditi osam sati, od 7 do 15 ili 9 do 17 časova, jer nikada nije imao to iskustvo, može da govori kako je osam sati malo. Samo neko ko je osoba koju baš briga za ljude može da kaže da ga je baš briga za one u Čikagu koji su protestovali pre 140 godina, jer su radili 12 do 18 sati dnevno. NJih šest je tom prilikom poginulo, a pet je na suđenjima osuđeno na smrt posle tih protesta.

kažem, njegovu, mislim na Vučića, naravno, a ne na Vučevića, jer sve Vlade od 2012. godine su Vučićeve Vlade, a ne Dačićeve, Brnabićkine ili Vučevićeve, i sve su nebitne, jer odluke donosi samo on. Zato su vas, gospodine Vučeviću, slušali o tom vašem ekspozeu satima samo oni koji su morali da vas slušaju. Ja vas slušao nisam, jer to što tu piše nema nikakve veze sa realnim životom, a što se vidi iz prethodnih ekspozea.Istina, malo sam potcenio vaše sposobnosti, pa sam došao posle tri sata kad sam mislio da ste završili, a vi ste još čitali. Da ste toliko čitali, kada je bilo vreme, možda biste mogli i Gimnaziju u Novom Sadu da upišete, a ne da idete u Bački Petrovac. O nebitnosti vašoj i takozvanih vaših vlada ću kasnije.Sada ću prvo o rezultatima Vučićevih vlada od 2012. Vučić i Srpska napredna stranka su uspeli nemoguće, uspeli su da ne ispune nijedno jedino obećanje koje su dali pre nego što su došli na vlast 2012. godine. Navešću samo neke.Kosovo. Obećali ste da ćete poništiti sve što je Tadić prihvatio i potpisao, sve, a umesto toga dali ste Albancima i međunarodnoj zajednici sve što je traženo, pa i više od toga.

Kurti je to iskoristio na nelegalnim, nelegitimnim izborima gde je glasalo 3% ljudi i postavio albanske gradonačelnike. Onda je Vučić prihvatio tablice i rekao našim sunarodnicima da se dodatno ponize

da je ogroman broj ljudi zbog svega što se dešava ovih 12 godina napustio sever Kosova i da će na tim referendumima jako teško 50% ljudi glasa da se gradonačelnici smene, pa ste onda pozvali na bojkot te ljude. To je genijalna politika, genijalna politika.Molim

sporne privatizacije će biti istražene do kraja, ni po jednoj se ništa nije desilo, ali su zato privatizovali, odnosno prodali sve što su mogli i Bor i PKB i zemljište po Vojvodini i Beograđanku i Sava centar i … Ostao je još samo EPS, pošto je „Telekom“ toliko uništen da ga niko ne bi ni na poklon uzeo.Borba uzeo.Borba protiv korupcije. Možete vi da pišete šta hoćete. Srbija je danas po zvaničnim tabelama međunarodnih organizacija po korupciji najgora u Evropi, a odmah posle Rusije i Belorusije. Milijarde evra se ukradu svake godine i svi to vide, SNS, tužilaštvo ćuti. O tome je pričao moj kolega Aleksić vrlo detaljno, pa ne bih ponavljao.Ekonomski razvoj. Srbija je šampion Evrope po inflaciji. Kraj. Dug je porastao sa 15 na 35 milijardi. Plate jesu porasle. To niko ne spori, ali su porasle i u okolnim zemljama. U Crnoj Gori više nego u Srbiji, što treba da znate.Iz Srbije se godišnje iseli oko 100.000 ljudi. Broj dece u srednjoj školi u Srbiji za ovih 12 godina se smanjio za petinu, a broj đaka koji su upisali prvi razred osnovne škole ove godine je za 14% manji nego pre 12 godina. Prošle godine se rodio najmanji broj beba u Srbiji u poslednjih 50 godina, i to su činjenice.Poljoprivreda. Danas se 250.000 ljudi manje manje bavi poljoprivredom, nego 2012. godine.Zdravstvo. Imamo 7.000 ljudi manje zaposlenih, lekara, medicinskih sestara u sistemu zdravstvene zaštite, nego pre 12 godina.Beograd na vodi. Obećan kao najveći projekat na kome će se zaposliti 200.000 ljudi. To je rekao Aleksandar Vučić, nisam ja, i koji će dizati BDP 5% godišnje. Broj radnika tamo nikada nije prešao dve hiljade i ovaj projekat je, kao što je rekao gospodin Aleksić, jedna od najvećih pljački u Srbiji u ovih 12 godina.Samo

čoveku čiju su mlađu decu tukli u školi, jer im je otac lopov, a zbog vaših laži. Obraćate se čoveku

Za vaše dobro je da ostanem takav i da ne počnem da pričam ono što znam pojedinačno o svakom od vas. Ja vas Ja vas dobronamerno savetujem. Kao što vam kažem da ste najveći lopovi u istoriji ove zemlje i da, iako vi sada vičete ovde, to što vi radite to nije lopovluk, to je kleptomanija, jer vi kradete, a više vam ne treba, da biste ovo što je pričao Miki, da bi Nikola Petrović u Veneciji trošio milione evra za 50. rođendan, pa se oblačili u vremenu srednjeg veka, u kostimima, a to što mi sada dobacujete, jednoga dana, kada vam bude suđeno, ćete se pozivati na mene da niste lopovi, nego kleptomani. To je bolest, pa da vas možda oslobode zbog onoga što ste uradili.

se.Juče ste napravili veliku svečanost jer počinjete gradnju stadiona. Niste ni počeli gradnju dečije bolnice Tiršova dva za koju ste rekli da će biti gotova 2022. godine, ali počinjete stadion. Važnije je da ulažemo u fudbal uz koji idu huligani i kriminal, nego da imamo bolnicu za decu.Važni decu.Važni su kriminalci na tribinama, kriminalci u upravama klubova, Terzić i Vučelić, nego da se spašavaju dečiji životi. Što je najsmešnije i to niste mogli da uradite, ne možete da prevezete autobus iz tačka A u tačku B, nego se on zaglavio tamo u pesku. Pa, vi ste šampioni, bre. Sram da vas bude, ne samo velikog šefa Aleksandra Vučića, nego sve vas koji ovo ludilo podržavate.Ludilo će se nastaviti, jer će ovo biti nova Vučićeva Vlada, Vlada kontinuiteta, što znači da će biti kao i do sada, nebitna, i da će se odluke donositi na Andrićevom Vencu, Bokeljki, Jajincima, da se Ustav neće poštovati.Koliko je nebitno da li imamo Vladu ili nemamo govori činjenica da od 1. novembra imamo tehničku Vladu, šest meseci nema Vlade, mesec dana nema tehničkog premijera, jer je gospođa Brnabić postala predsednica Skupštine.

Ni jednom. Znate zašto? Niste vi šef, nego ste izvršilac.Inače, da vas još nešto naučim, sramota je predsednika države i predsednika stranke zvati šefom. Pa nije bre ovo automehaničarska radionica, nije ovo kafana pa ima šef sale. Stranka, država ima predsednica. Ono što, jedino vas opravdava, je to što mafija ima šefa, pa možda kad ga zovete šefom malo povezujete sa tim.Kad sam rekao da je gospodin Vučević najbolji kandidat SNS jer je na slobodi i nema poternicu Interpola, gospođa Brnabić je po ko zna koji put nazvala lopovom i kriminalcem. Ja mislim da to nije primereno funkciji koju obavlja, ali navikao sam. Sada već 120 sudija, 140 presuda imam da lažete o meni, ali to nije važno, važan je kandidat koji uz uslove koje sam pomenuo ispunjava još jedan - da ga nema u skaj komunikaciji, jer to bilo jako nezgodno. Nema ga ne zato što nema kontakta sa kriminalcem, videli smo fotografije, zato što je nebitan, pa ono militantno krilo organizovane zločinačke organizacije koji čine razni Belivuci, Šarići itd, nisu pričali sa njim, nego su pričali sa Oskarom ili velikim šefom.Da je funkcija premijera nebitna govori to da ni gospođe Brnabić nema u toj skaj komunikacijo. Što bi neko sa njom pričao kad se zna da se stvari u Srbiji završavaju razgovorom sa onim istim Oskarom i onim istim Velikim šefom.Preskočiću ove kontakte i sve ostalo u Novom Sadu, reći su samo da po onome što smo videli i čuli, gospodin Vučević je po standardima koji su presvučeni radikali nametnuli idealan kandidat za premijera.Sad kad smo to raščistili da pređemo na kandidate, za kao ministre. Gospodine Aleksić je pokušao da da objašnjenje kako su neki izabrani. Zaista ne postoji ni jedno logično objašnjenje kako se većina ovih ljudi pojavila na spisku za kandidate za ministre, a tek ne postoji objašnjenje kako su neki postali kandidati za baš ta ministarstva koja su dodeljena.Dugo sam razmišljao kako je moguće, recimo, Aleksandar Martinović dobije resor poljoprivrede, a Nikola Selaković resor kulture. Aleksić je pomenuo jedan izraz zovu se „muzičke stolice“ ja mislim da se to desilo drugačije. Da je Vučić okupio najbliže saradnike i da su igrali fote. Znate, onu igru fote? I onda zavrte onu flašu od vina od nekoliko hiljada evra i kaže - neka ova fota bude ministar poljoprivrede, zavrte i pravo na Martinovića, a za kulturu za Selakovića.Ono što mi nije jasno kako je Momirović postao ministar bilo čega? Taj deo mi nije jasan. Nikad. Pazite, on nije deo te ekipe. Znate šta sam zaključio? Zaključio sam da su ljudi ogladneli i neke pice su poručili, došao Toma, doneo pice, u jednoj ruci pice, u drugoj račun fiskalni, tad su rekli tad su rekli ajde ko će da bude ministar trgovine, pravo na to, Vučić kaže – vidiš bre da ima račun, zna to sa plaćanjem, evo ga ministar trgovine, a kad može ova gospođa koja je rekla da avioni u Srbiji nisu leteli dok nije došao Vučić, da bude ministarka, pa što ne može gospodin Momirović, nikakvih problema nema. Ja ne znam čime sam ja leteo decenijama, šta sam radio na aerodromu, šta sam ja studirao te avione, ali evo saznali smo i da je jedan od kriterijuma bio i to postanete ministar ako ste opozicija i pljujete ono zlo, onog Đilasa najviše. Tako je gospođa Tanja Macura o meni svašta pričala, danas je ministarka. Gospođa predsednica „Zavetnika“ takođe, optuživala me je da radim sa Vučićem. Danas su ministri, Jeremić nije još stigao do pozicije ministra, on je samo do goluba pismonoše, ali to je prva faza da u sledećoj Vladi dođe do ministra.Imamo u Vladi predstavnike „Zemunskog klana“, imamo ministarku koja se odricala srpskog državljanstva, tu je i moja školska drugarica Tanja Miščević, ja nikada ne lažem upozorio sam vas, koja je ministar za nešto što se zovu evropske integracije, što u Srbiji ne postoji već godinama.Na kraju, Aleksandar Vulin. Čovek koji se javno hvalio svojim vezama sa FSB, ordenima. Čovek koji je prisluškivao rusku opoziciju, dostavljao snimke, ljudi dobili 25 godina zatvora, saradnik Mire Marković, iz Novog Sada upisao Pravni u Kragujevcu, onaj isti gde je 50% prodaja ispita itd.Tu je i Marko Đurić, poznati tapšač, koji se uklapa u ovu priču odlaska na studije iz jednog velikog grada u drugi. Gospodin Đurić je pokušao da studira Pravni u Beogradu, nisu prepoznali njegov talenat. Prešao je u Novi Sad, studirao je Fakultet za privredu i pravosuđe i brzo stigao do diplome.Znate, diplome.Znate, kad pogledam ta vaša seljenja zbog škole, meni je onda jasno ovo preseljavanje birača za izbore. Vama je to normalno, kao dobar dan vam to dođe.Pošto ja uvek imam konkretne predloge i izneću sad jedan. Umesto ovih 30 i nešto ministara, ovde ima tri ministara, premijera.

bugarski grafolog rekao da su potpisi falsifikovani. Evo, to je kraj vica. Nije bugarski grafolog iz Sofije, nego bugarski grafolog iz Plovdiva. Gde ste ga našli, ljudi, stvarno? Svaka vam čast.Onda i da uz njega tu bude još i Goran Vesić. Ja mislim da je to fer da bude neko ko može da zabavlja narod ovim snimcima, da ne bude dosadna ta Vlada. Uostalom, on je od retkih koji ima veze sa svojim resorom. Naime, on je ministar građevine, verovatno zato što živi u građevini koja je građevinski fenomen. Ozakonjena pre nego što je izgrađena i u njoj kvadrat košta 5.000 evra tamo u Kursulinoj ulici, ali dobro.To bi bila kompaktna Vlada, a ne ova sa 30 i nešto minstarki i ministara, koja neće stići da se upoznaju, a Srbija će morati na nove izbore, jer su ovi gospodo bili neregularni, pokradeni, jer je SNS kroz medije, pritiske, kupovinu glasova, dodavanja listića ukrao bar 800.000 glasova.Nemojte glasova.Nemojte nas svađati sa našim kolegama koje na neke izbore izlaze. Mi svi isto želimo, a to je da se vlast promeni, a u ovom trenutku se ne slažemo oko način kako ćemo do toga doći. Proći će i ovo, složićemo se opet.Za kraj,

pošto je sada prekasno gospodine Vučeviću za nove kandidate za Vladu, ja predlažem da imamo jednu rekonstrukciju već u maju i da u Vladu uđu Mile Dodik, predsednik Republike Srpske i Nenad Nešić, ministar policije. Kakve veze ima što je ovaj ministar policije u Bosni, a Dodik predsednik Republike Srpske? Kad mogu obojica da glasaju u Srbiji na izborima, Nešić čak i na lokalnim, što ne bi mogli da budu i u Vladi?Dodik je inače na svim dešavanjima u Srbiji više ovde nego u Republici Srpskoj. On da bude umesto Vulina, a Nešić umesto Dačića. E sad, pošto se Ivica malo teže odriče ovih funkcija, ako on ostane bar Dodik da uđe. Imam ja ozbiljan razlog za to.Inače, ovaj prethodni ministar Gašić, poslali ga u vojsku, što bi rekli Srbi „izmakli mu ćilimče“, sad je na kapiji. Isto je prošao Nebojša Stefanović, videćemo gde će da završe.Znate zašto predlažem još Dodika? Ova Vlada neće ekonomski pokrenuti Srbiju, jer nema znanja za to. Neće zaustaviti korupciju, niti se boriti sa kriminalom, ne mogu sami protiv sebe. Neće uraditi ništa da se poboljša stanje u zdravstvu i prosveti, jer to je nemoguće sa njima. Neće zaustaviti pad nataliteta, niti zaustaviti odlazak ljudi iz Srbije, ni preporoditi poljoprivredu, ni razviti energetski sektor. Neće uraditi ništa za domaće privrednike jer ih ne interesuju, osim ako nisu njihovi. Dakle, neće uraditi ništa dobro.Pošto će biti još crnje i gore nego što je sada, dajte bar da imamo dva člana Vlade, Dodika i Dačića, koji vole da pevaju, pa kad već tonemo kao Titanik, da dok tonemo slušamo pesmu, možda nam bude lakše. Hvala.

Dobro, 20 minuta vašar taštine, red ličnih uvreda, red uvreda na račun Bugarske. Jednino što mogu da očekujem da će i ambasada da ne reaguje, Bugarska, ali se sve svelo na lične uvrede i lične uvrede i lične uvrede.

moram da vas podsetim, reklamiram član 107. Poslovnika i moram da podsetim građane na nekoliko stvari.Pre nego što čovek, moj prethodni govornik uperi prst u bilo koga i spočitava bilo šta, mora samo da kaže da li je tukao psa u mom dvorištu i da li hoće da pokažem mu taj snimak, da li hoće da pokažemo taj snimak. Taj čovek, mora da kaže da li me je gurnuo u robovlasnički sistem, tako što mi je nabio menice, može da se moli Bogu, naravno, to je dobro, Bog će mu možda oprostiti grehove, ali ja neću, jer me je zavio u crno i politički i naravno materijalno i to ću mu dokazati. Taj čovek da kaže da li je tukao taštu, da li je tukao svoju suprugu, da nam kaže, to smo čitali u medijima, da kaže taj čovek da li poznajem njega, da li sam mu bio potpredsednik i da li sam ga u nekoliko puta, jer je fizički želeo da ugrozi neke ljude, da li sam to sprečavao? Gledam ga u lice. Gledam ga u oči.Da li njegov izliv besa kada dobije, da li je mogao nekada da se kontroliše ili smo morali mi koji smo njemu bili bliski da stanemo i kažemo – polako, smiri se, nemoj to čoveče. Da li je taj prethodni govornik kada smo bili na sudu, da li kada je rekao ono što je imao odmah tražio sudiji da ode, da se ne bi suočio sa mnom, sa istinom, a građani Srbije samo da nam kaže još jednom, gledam ga u oči, da li je tukao psa u mom dvorištu? Ako kaže da nije, da li hoće, da li pristaje da pustim snimak Srbiji, gde je tuče pesnicama svog psa, da njegova ćerka plače i moli ga, nemoj tata to da radiš. Da li to možemo da uradimo?Da li Srbija treba to da sazna, da čujemo kakav je to čovek, koji čuva životinje? Ne pominjite decu. Ne pominjite decu. Ne pominjite decu.I postoje crvene linije. Moraju da postoje crvene linije.Član – oduzimam vreme od poslaničke grupe.Ne pominjite decu, ja vas molim.Povreda Poslovnika, kako god, dobro, loše. Nije im mesto ovde.Po Milojičić. **Radoslav Milojičić** Hvala uvažena predsednice.Dame i gospodo, kandidati za ministre, uvaženi mandataru, poštovani građani Srbije, reklamiram član 106. jer prethodni govornik nije govorio o tački dnevnog reda. Govorio je 20 minuta uvreda na račun svih nas, uvreda predsednika Aleksandra Vučića koji ima najveće poverenje građana. I ponoviću, govorio je 20 minuta. Za tih 20 minuta, poštovani narode, dok je 500.000 vas ostavio bez posla, za tih 20 minuta dok je bio na vlasti je krao 2.400 evra. Za vreme govora prethodnog govornika od 20 minuta u njegovo zlatno doba za njega, njegove prijatelje, njegove tajkune, njegove džepove ste vi građani ostali siromašni za 2.400 evra.Govori nam čovek o poštenju koji je dnevno krao 172.000 evra, koji je priznao da je ukrao i da ima 619 miliona evra, a koliko ima onoga što nije prijavio. Govori nam čovek koji je trpao naše sunarodnike i naše sugrađane, naše prijatelje rome u autobuse. Sve to postoji snimljeno. Govori nam čovek čiji je prijatelj i glavni gradski menadžer Aleksandar Belić osuđen i bio u zatvoru za korupciju. Zašto? Samo zato što je bio hrabar i na sebe preuzeo marifetluke gospodina koji je bio prethodni govornik i koji je ojadio vas poštovani narode za 619 miliona evra. Dok ste vi bili sve siromašniji za vreme njegove vladavine, 500.000 ljudi je ostalo bez posla i Srbija će ići napred uprkos tome što ste vi uradili za vreme vaše vlasti. Hvala. jedan, poštovani narodni poslaniče, upravu ste, u prvom delu. Povredila sam Poslovnik. Pustila sam da govori o svemu osim o tački dnevnog reda. Da sipa ad hominem uvrede ovako redom, pa je stigao i do Bugara.Da i do Bugara.Da li želite da se izjasnimo? U redu.U drugom delu nije bio Poslovnik. Tako da ću u skladu sa članom 103. oduzeti vreme od poslaničke grupe.Idemo dalje.Ko hoće Poslovnik?Irena Živković, izvolite. Poštovana predsedavajuća, reklamiram član 27. Poslovnika – predsednik se stara o primeni Poslovnika i redu.

juče i na prošloj sednici. Ovo što vi sada radite je ispod svakog vređanja i dostojanstva, ispod svakog nivoa i vašeg i našeg

vređaju građane Srbije tako što im nije dovoljno da preko svih medija, preko televizija, preko novina vređaju Dragana Đilasa. oni govore o Draganu Đilasu kao da je on mandatar, kandidat za ministra. To što sa ove strane opozicija kritikuje vaše kandidate, kandidate gospodina Vučevića za ministre, to je tačka dnevnog reda. To su činjenice i na to imamo pravo.Kada odgovarate odgovarate i kada vređate ljude koji kritikuje ministre i govore iz kog razloga misle da možda ne mogu da budu ministri, vi kršite Poslovnik, vi pričate van tačke dnevnog reda.Molim svi poslanici su urlali sa one druge strane dok je gospodin Dragan Đilas uredno govorio, molim vas da vodite red.Hvala vam. Ne želim da se izjasni Skupština o tome. **Ana Hvala.Dakle, vi niste čuli kada je gospodin Đilas pričao da je Aleksandar Vučić šef mafije? Čuli ste? A to nije vređanje? Jel ste čuli kada je govorio da je ovo organizovana kriminalna grupa? Čuli ste i to, ali to takođe nije vređanje, nego je to lepše i bolje od onoga što su ljudi replicirali koristeći Poslovnik, pa sam im zato oduzela vreme od poslaničke grupe, jer nije bio Poslovnik. Hajde samo da imamo minimum jednakih standarda.

da pravite ovakav nered, tako što ne primenjujete jednake aršine. Ovde se, predsednice Narodne skupštine, govori o izboru ljudi, a ne o predmetima, a ne o delovima nameštaja ili inventara u ovoj sali, dakle, ljudi sa imenima i prezimenima. O njima se govori u ličnom svojstvu. Ja mislim da je to najlogičnija stvar.To što neko pominje Aleksandra Vučića, smatrajući da je kriv za nešto ili ne, a vi smatrate da je loše što nije ovde da se obrati, ja koliko znam on je predložio za mandatara Miloša Vučevića. Neka izvoli Miloš Vučević da odgovori. Kako je ubedio Aleksandra Vučića da ga predloži za mandatara? Vrlo jasna veza. Ne vidim nikakav problem u tome. Ne možete vi da nam govorite da ne govorimo ad hominem i da ne govorimo lično o nekome, kada se ličnosti biraju, osim ako vi ne želite da unizite kandidate za ministre i mandatara. Hvala.

li ste za 20 minuta ovih bljuvotina čuli ipak jednu jedinu reč o Kosovu i Metohiji? Ništa smisleno, ništa pametno. Znate zašto? Onaj koga podrži šiptarski lobista Danijel Server, deklarisani lobista, koji je tražio, molio građane Srbije da glasaju za Đilasa na izborima, nema pravo nikakvo da govori o Kosovu i Metohiji.Isti taj Dragan Đilas nema pravo da priča o radnicima i radničkom pravu. U vreme kada je bio gospod bog u Beogradu, njegova firma je imala njegov nalog da svim honorarcima isplaćuje honorar preko raznoraznih preduzetničkih radnji, kako ne bi platili poreze i doprinose na njihov rad. Oni koji nisu mogli da se snađu ili nisu, smej se, imam dokaze, oni koji to nisu hteli, umanjivan im je honorar za više od onoga koliko su bili porezi doprinosi.Ja se stvarno trudim da ovo nežno kažem, da se čovek ne rasplače. Ima valjda u psihijatriji neki termin za to kada se neko ko tuče tasta, ko tuče čoveka u Ralji samo zato što ga pita gde je voda koja je obećana, kada se rasplače nad svojom tužnom sudbinom jer mu neko kaže da je lopov. Evo, ja vam to ne govorim ni brutalno, ni agresivno. Vi niste lopov, vi ste otac rijalitija u Srbiji i vi ste jedna obična lopurda. Replika, Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Nažalost, jeste govorio o Kosovu i Metohiji, ali nema apsolutno nikakvo pravo da govori o Kosovu i Metohiji onaj ko je dozvolio, odnosno naredio ili usvojio na organima svoje stranke dao nalog svojoj potpredsednici da na, šta je ovo neki forum, zapadni Balkan, potpiše ovu deklaraciju. Evo je deklaracija, u kojoj se svi oni zajedno, uključujući i tu stranku i druge socijaldemokratske stranke Balkana, zalažu za što brži ulazak tzv. Kosova u EU. EU. To vam je politika njihova o Kosovu. Šta god vam oni pričali, to im je politika.Što se tiče „Beograda na vodi“, zanimljiv je ovaj kopernikanski obrt, ali gospodine Vučeviću, gospođo Brnabić, tome prisustvujemo već dva dana, kaže ovako – „Beograd na vodi“ nije marketing, već lepa saradnja grada i države, datum 16. avgust 2013. godine. Ko je bio gradonačelnik? Evo, kviz pitanje, da probamo da saznamo ko je bio gradonačelnik i ko je govorio o lepoj saradnji grada i države.Kaže dalje. Ima još interesantnija situacija. Kaže – „Beograd na vodi“ i metro promeniće sliku grada. Kaže – danas je sa prvim potpredsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem postigao konsenzus o značaju projekta „Beograd na vodi“, koji bi uz metro mogao da promeni sliku grada. Pa ko je bio taj gradonačelnik koji je sa prvim potpredsednikom Vlade dogovarao sve ovo? Pa isti ovaj koji je doživeo kopernikanski obrt, pa sada priča nešto drugo.Dalje nam priča o tome kako je sve u Srbiji Srbiji postavio Aleksandar Vučić. A ja pitam sada – a Košarkaški savez? Jel i to postavio Aleksandar Vučić ili je to bio najjači bedem opozicione borbe na čelu Košarkaškog saveza Srbije, najveći opozicionar? Ili je i to u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem?I na kraju krajeva, samo da zamolim i da reagujete ubuduće, hajde da se ne dozvoli to vređanje Republike Srpske, hajde braći koja su danas pod strašnim udarom da olakšamo, a ne da im otežavamo, da ih ovde napadaju oni koji su ih prozvali da ih je 40.000 došlo ovde da glasa i da su oni odlučili sudbinu ovih ili onih izbora. Ima svi da glasaju, ako žele da glasaju, to su Srbi, ovo je njihova matična država, ovde oni nisu uljezi, oni su naša braća i sestre i uvek su dobrodošli, ma šta oni govorili.

Govornik gospodin kolega Komlenski je upotrebio takav izraz direktno se obraćajući Draganu Đilasu da ste vi, kršeći član 108, morali reagovati i izreći mu minimum opomenu. I vi to sigurno dobro znate. Jer ono što je on uradio je samo kulminacija onoga što slušamo evo drugi dan, neprekidno dobacivanje, gde vi, doduše, nekad reagujete, moram da kažem, ali u većini slučajeva ne reagujete. Ovo je, recimo, bio eklatantan jedan primer, gde se čovek direktno obraća Draganu Đilasu i upotrebljava izraz koji ja neću ponoviti, jer je odvratan. I vi niste reagovali, niste ga opomenuli, a morali ste da ga opomenete, ne samo verbalno, već da mu izreknete opomenu. da mu izreknete opomenu. Pa rekao je – ono što si ti. A da ne govorimo o tome da ovde sve vreme dobacuju i kada se jave za povrede Poslovnika, to neprekidno zloupotrebljavaju koristeći, kao što vidite i čujete, za replike. Hvala.Ne tražim da se izjasni Skupština. Moguće je da sam propustila, izvinjavam se ako je moja greška, ali prihvatam da je moja greška. Izvinite, molim vas.Replika, Dragan Đilas.

otvorili porodilišta, zemunsko i ovo gore na Dedinju, svašta smo uradili. Moj saradnik Aleksandar Bjelić, najbliži saradnik, nije osuđen za Bulevar. Devet puta su dizali optužnicu, devet puta je apelacija poništavala, sad deseti put, to je rekord. Nemojte se dalje sramotiti.Most je proglašen najvećim građevinskim poduhvatom u Evropi te godine i ja sam na to ponosan. Sve ovo što su pričali, ova gospoda iz JUL-a, radikali i ostali, o tome kako je bilo grozno u vreme kad sam ja bio vlast u Beogradu, ja ću vam reći samo jednu stvar - poštovana gospodo, radio sam koliko sam mogao, nešto dobro, nešto loše, ali zbog moje politike nijedna majka u Srbiji crninu nije obukla, a zbog vaše politike desetine hiljada su obukle crninu zbog poginulih sinova koje ste u rat gurnuli, najviše vi iz JUL-a, gospodo, iz JUL-a, SPS-a i radikala. Hvala.